заглавието и от чл. 1 до чл. 6 включително. Вървят разисквания по заглавието на Раздел ІV – стр. 9 от доклада.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Искам да изразя своята позиция в подкрепа на задължителното предучилищно образование за 4-годишните. В много кратък план ще акцентирам защо подкрепям тази мярка. Подкрепям я, защото това е европейска мярка от 2009 г. Подкрепям я, защото когато говорим за предучилищно образование, аз разбирам детска градина с всички методи на обучение, характерни за детската градина, защото към момента 80% от децата на 4 години са обхванати в детските градини и тази мярка на практика ще бъде насочена към останалите 20%. Подкрепям, защото 65% от заболеваемостта, която се открива в ранна детска възраст, се разкрива точно в детските градини, където обгрижването в тази посока е по-сериозно. родителите, както е формулиран законът, и с направеното допълнение от колежката Дукова, имат възможност за избор. Ние не отнемаме правата на родителите – да се твърди това е несериозно, тъй като всеки от нас е родител, а много от нас сме баби и дядовци, и няма как ние да заставаме зад тезата, че се отнемат правата на семействата. Напротив, за мен семейството е най-важната единица в обществото, в което детето се ражда, в което се възпитава. Детската градина е институцията, която надгражда и разширява обкръжението на детето в неговото развитие. Задължителната мярка за детската градина на 4 години влиза от 2016-2017 г. Аз подкрепям, защото това е единственият начин на държавата да бъде вменена отговорността и задължението да осигури база за всички деца, които трябва да посещават детска градина, тъй като това е огромен проблем, особено в големите градове. Няма да повтарям изследването на „Пърлс”, че децата, които са посещавали детски градини, се развиват по-добре в училище. Ще споделя, че аз като народен представител съм обиколила всичките 11 общини във Варненска област

директорите на училища, особено на средищните, споделиха с болка, че много от децата в І клас не говорят български език, че трудно се социализират и че имат проблем в комуникацията със собствените си връстници в І клас. За мен когато детето посещава детска градина, се учи отрано да работи и в екип, за да може да комуникира по-добре. Не говорим само за малцинствените групи. Но тъй като се надигна този дебат и се оказа, че има малък процент недоволни родители, мисля, че ние трябва да им дадем възможност да да правят с децата си и да ги подготвят както намерят за добре на 4-годишна възраст. В тази връзка подкрепям онова, което каза госпожа Дукова за индивидуален или самостоятелен план, което би трябвало да формулира Комисията по образованието, която днес ще се

Във връзка с консенсусното уточняване на този въпрос предлагам на основание чл. 73 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да отложим разглеждането и гласуването на Раздел ІV и и да преминем направо към Глава втора – „Език в системата на предучилищното и училищното образование”.

Начинът, по който започнаха разискванията за второ четене на този закон, показва, че ние нямаме готовност да финализираме разискванията на второ четене. Искам да Ви уверя, че това не е единственият спорен текст. В този законопроект има редица вътрешни противоречия, които, откровено, го правят непригоден за обсъждане и приемане на второ четене. Единственото умно нещо, което бихме могли да направим, е да се оттегли целият законопроект, за да се положат още усилия за преодоляване и на тези противоречия. А инак аз питам: какво ще обсъждаме в 11,00 ч. – идея или конкретен текст? Вероятно имате предвид натиска на недоволни родители и ще дадете алтернатива алтернатива на родителите да изпратят детето си при навършване на 4-годишна възраст, или да изберат други форми, но подобно предложение е направено от колегите Имамов и Хамид. Вие бягате от дискусията по чл. 8, пренесохте дискусията по наименованието на този раздел. Много ми е любопитно с какво предложението на госпожа Дукова ще се различава от предложението на колегите Имамов и Хамид,

за да ни запознавате тепърва с някакви идея, това заседание за 15-20 минути не вярвам да е резултатно.

Аз твърдя, че нямаме раздаден писмен текст, по който да имаме готовност в 11,00 ч. да изразим позиция – нито политическа, нито експертна. Това са съображенията ми за обратното процедурно предложение. Благодаря. Поставям на гласуване направеното предложение за отлагане на разискванията по Раздел ІV – „Право на образование. Задължително предучилищно и училищно образование”

Да, трябваше да има реплика, но трябваше да дам и обратното становище. След репликите и дупликите ще завършим процедурата, макар и в по-друг порядък. Господин

При 480 населени места в една област, обединени в 200 кметства, сигурно не знаете, че в България кметството не е само за едно населено място – масово в страната едно кметство обединява няколко населени места, които са на няколко километра от общинския център, понякога на десетки километри.

около 5 хил. населени места. Понякога в една община има две училища, а селата са 50, и силна пресечена местност. Има един известен специалист по транспорт от Габрово. Той ще Ви каже, че когато е силно пресечена местност автобус за 2 часа се придвижва до 20 км,

Втора реплика – господин Хамид.

Уважаема госпожо Христова, с най-голямото ми уважение към Вас искам да Ви кажа, че от тази трибуна изрекохте няколко неистини. Казахте на народните представители, че не е вярно, че родителите нямат избор избор да решат дали децата им да тръгнат на детска градина от 4-годишна възраст. Само ще Ви прочета текста на чл. 8, ал. 1: „Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето.” Абсолютно императивен текст, който не дава никакъв избор на родителите на детето. Благодаря.

и политически консенсус по приемането на този закон, вземам думата под формата на реплика. Моята позиция е, че преди да препуснеш, първо трябва да възседнеш. политическа амбиция, с които обричате децата на политически амбиции – политическата амбиция на всяка цена да наложите това, което сте си наумили, а не сте създали нито условията, нито възможностите това да се случи. Вчера в изказването на министъра чух реплика, която съдържаше – ние ще го приемем, а примерно 88% ще го изпълнят, останалите няма да го изпълнят. Значи ние приемаме закон със задължителен елемент и вкарваме презумпцията, че българските граждани трябва да не изпълняват или по-лошо – да нарушават този закон, единствено, за да удовлетворим политическата си амбиция, Вие да удовлетворите политическата си амбиция това нещо на всяка цена да бъде прието сега. сега. Много по-разумно е да има възможността да се реализира и постепенно това да стане като естествен ход и естествен процес на развитие. след като Вие считате, че има обществен консенсус по приемането на този законопроект, защо от вчера до днес сме едва на чл. Защо са протестите на родителите, на майките? Защо са протестите на организациите, които се занимават с отглеждането и развитието на децата? Защото няма консенсус, защото Вие налагате политическа амбиция, която противоречи на желанието и на волята не само на закона, но и на българските граждани. Уважаеми господин Осман, съгласна съм с Вас, че в планинските местности проблемът с транспорта е много сериозен. обаче това не означава, че децата, които живеят в тези райони, трябва да имат различен достъп до качествено качествено посещаване в детска градина, а по-нататък и в училище. Във връзка с това в закона точно затова се предвижда почасово, полудневно и различни форми, които родителите на тези деца да преценят да ползват. Паралелно с това държавата и сега осигурява средства за транспорт

Искам да кажа, че териториалното устройство на страната не може да бъде проблем децата да се лишават от достъп до детска градина. На господин Хамид искам да кажа: да, задължително има императивен текст, но в 65-и текст се казва какви форми на обучение могат да изберат родителите. Тук въпросът касае детската градина, не става въпрос за същинския начин на обучение, както е в училище. Точно заради това предложих отлагането на разискването

Този закон следва да има логика, да има приложимост, следва да бъде безспорен. Лошо е, ако всеки от нас излиза тук и споделя личните си мечти как би следвало да изглежда прилагането на един текст.

не беше коментирано, а беше прието като обратно предложение. Правя процедурното предложение да прекратим обсъждането на закона, да го върнем обратно в парламентарната комисия и да се опитаме да изчистим противоречията, които го правят спорен, несериозен или трудно приложим. Благодаря. Обратно становище? Госпожа Дукова.

Уважаема госпожо председател, господин министър, колеги! Трябва да Ви кажа, че толкова несъстоятелни мнения, изказвания и предложения се случват в залата, и аз разбирам защо. Колегите са изнервени, колегите не могат да простят, че този закон влезе в залата. Колегите не могат да простят това, че в голямата си част текстовете в този закон, което признаха вчера и колегите от „Атака” в лицето на Огнян Стоичков, и колегите от ДПС, че над 55 текста, които са предложени от колегите от опозицията, са приети, в голямата си част текстовете са консенсусни. Разбира се, както казах и днес по телевизията, законът не е апотеос.

допуска решение на парламентарната зала и колегите да не гласуват законът да бъде оттеглен. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Постъпи процедура за прекратяване обсъжданията на второ четене на законопроекта, който обсъждаме в момента. Има и обратно становище. Гласуваме предложението за отлагане

отлагане на разискванията, защото преминаваме към един раздел, в който има не по-малко спорни текстове. В това число, господин министър, госпожо председател, и дискриминационни. Имаме предложение да отпадне задължението

двора на училището, когато децата играят помежду си. Това е откровено дискриминационен текст. Отхвърлени са предложенията за статута на майчиния език. Същевременно Вие вероятно ще поискате нашата подкрепа във връзка с мониторинга по линия на ПАСЕ за България. Ако не постигнем съгласие по тези фундаментално важни текстове от гледна точка на правата на човека, няма как да очаквате и промяна в нашата политическа позиция да настояваме да продължим мониторинга по линия на ПАСЕ върху България. ГЕРБ.) Това е изключително важно. Вие не можете да искате от Движението за права и свободи да иска отмяна на мониторинга, при положение че предлагате откровено дискриминационни текстове именно в раздела, който сега предстои да обсъдим. Това е още едно основание разискванията по закона да се отложат, за да влезе един сравнително консенсусен проект за второ четене, така както, според нас, прилича на един Закон за училищното училищното и предучилищното образование. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Местан. Прегласуване на предложението за отлагане на дебатите и гласуването на второ четене на този законопроект.

но не връщане в парламентарната комисия, а продължаване след почивката, след заседание на комисията. Защо? Защото следващите глави, които предстои да бъдат разгледани след „Език в системата”, са свързани с държавните образователни стандарти. Не знам как ще коментираме държавния образователен стандарт за предучилищно образование като не знаем в какъв вид ще приемем предучилищното образование. Поради тази взаимосвързаност на правните разпоредби, предлагам да отложим разискванията след 11,30 ч. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

(ГЕРБ): Госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Аз правя обратно предложение да продължим със следващата глава. Тук акцентирам на това, че когато ние говорим и обсъждаме текст по текст много задълбочено, с много внимание и анализ, не искам да бъдем упреквани, че смачкваме дебата, че затваряме дебата и че този закон ... По този начин аз разбирам едно желание на колегите да се преминава в едно друго измерение, да се бави времето за приемането на този закон. Да, наистина той е доста рестриктивен, доста обемен, ще ни трябва изключително много време, за да го приемем. Ако с тези процедурни хватки колегите ни бавят, това във времето ще бъде дълго и напоително. Моля да не приемате такова решение! Правя процедурно предложение, обратно на това, което колегата Стоичков направи, да продължим с дебата по закона. Благодаря.

По смисъла на философията, която изповядва моята партия, става въпрос за диаспора, което не е едно и също с малцинства, за представители на чужда нация в редовете на българската нация. В този смисъл предишният спор дали турската диаспора в България принадлежи към българската нация е излишен по простата причина, че самите колеги, които са политическо представителство на тази диаспора, казват, че България е еднонационална държава. Чувал съм няколко изказвания, мога да ги намеря и да ги цитирам от протоколите на Народното събрание. В този смисъл искам да кажа, че претенцията да се изучава задължително майчиният език в училищата представлява искане за колективни права. Колективни права по смисъла на европейското законодателство не са във визията на неолибералната теза, която изповядвате всички Вие тук без нас. Колективните права в държава като българската и по смисъла на българската Конституция се превръщат в привилегии. Призовавам Ви да гласувате за това предложение с „не”. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Станилов, по-добре от мен знаете, че всички термини, които са употребени в предложението ни по този този параграф, са легални. Легални са не само по силата на международните договори, но и съгласно българското право. Припомням, че България ратифицира Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа със следния текст, който има силата на закон: „Република България – следва един диспозитив – ще прилага тази рамкова конвенция спрямо лица, принадлежащи към малцинства”. В самия текст на ратификацията, в закона, с който се ратифицира рамковата конвенция, се използва терминът „малцинства”. Това точно е терминът, който използвам и аз. И забележете, председателят на комисията – почитаемият господин Огнян Стоичков от Вашата политическа сила, допусна една неволна грешка. Той прочете предложението с определителния член „малцинствата”. За да бъда екзактен към текста на ратификацията аз предложих редакция, в която използвам нечленуваната форма на думата „малцинства”, така както се използва в ратификационния закон, гласуван от българското Народно събрание. Това е абсолютно неоспоримо. Що се отнася до израза „малцинствен език”, има Европейска харта за регионалните или малцинствените езици. Този термин също е легален в европейското право. Благодаря Ви. Втора реплика – народният представител Четин Казак. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми проф. Станилов, Вие явно изхождате от някаква измислена от Вас максима, че всичко, което не е записано изрично в Конституцията, не съществува в правния мир. Професор Станилов, това, че в Конституцията няма термин „малцинства”, не означава, че Конституцията не позволява или пък не допуска съществуването на малцинства в България. Къде в българската Конституция Вие видяхте текст, който изрично да упоменава, че в България няма малцинства? Ако намерите такъв текст в българската Конституция, посочете ми го. Неслучайно, именно заради липсата на подобен текст, е използван съвсем легално терминът „малцинства” в ратификационния закон за ратифициране на Рамковата конвенция за правата на малцинствата.

И все пак в Конституцията термин „малцинства” няма, което представлява правна база да приемем, че Конституцията не признава малцинствата, защото ако ги признаваше, щеше да е записано. Второ, за да признаем внедряването в България на всичките тези документи, за които споменаха господин Местан и господин Казак, трябва да отменим все пак Конституцията, а това е право само на Велико Народно събрание. И трето, ничии права не са унижени и ничии права не са пренебрегнати със следния текст „Чл. 5, ал. 5. Учениците, за които българският език не е майчин, имат право да изучават и майчиния си език, при условията и по реда на този закон”. От това следва, че те имат право и го изучават, и в закона има такъв ред да го изучават. За задължителното изучаване обаче на майчин език, все пак

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, над моето родно село има две възвишения, които се наричат Голямата и Малката могила. Не видях текст в българската Конституция, който изрично да посочва, че тези две възвишения ги има. Това, че в българската Конституция не е уреден въпросът със съществуването им, не означава, че тези две местности не съществуват. Има ги! По същия начин, господин Станилов, това, че в Конституцията не се посочва изрично, че в България има малцинства, не означава, че няма малцинства. Съществуването на малцинства не е въпрос на признание, а на обективен факт, ако щете – от Бога даден. В този смисъл няма как да спорим по тази тема. Що се отнася до предложението, никой не предлага едно право да се превърне в задължение. „задължителното изучаване” цели да уреди задълженията на държавата в лицето на специализирания орган за провеждане на образователна политика – министърът на образованието и науката, защото тези задължения не се изпълняват. Ще призная: не се изпълняваха и по време на мандата на нашето управление. По тези въпроси ние, за съжаление, като Движение за права и свободи, оставаме сами.

часа седмично и няма да се унижава всяка година да подава молба до директора на училището за изучаване на майчиния си език. Второ, днес това обучение е абсолютно формално. Законът не дефинира защо трябва да се изучава майчиният език, не казва нищо по този въпрос, не урежда въпроса с какъв обем знания, езикови умения, компетенции трябва да завърши процесът на обучение по майчин език. По тази причина го няма и стандарта за учебно съдържание. Понеже няма стандарт за учебно съдържание, няма задължение за министъра да отпечата учебниците по майчин език и по тази причина вече 21 години не са отпечатани учебници по майчин език. Двадесет и една години! Учебниците са и морално, и физически остарели. Няма ги! Има пародия на обучение по майчин език! Същевременно искате Движението за права и свободи да каже на Лука Волонте: „Всичко с правата на малцинствата в България е о’кей, снемете мониторинга.” Няма да стане това. В този смисъл моят призив към Вас е: ако имате резерви по текста, дайте Вашия алтернативен вариант. Но това, което предлагате, да изравните статута на майчиния език с предмета „Хореография” и гаранциите, заложени в специалния специалния закон за учебния план, за минимум три часа в начален курс и четири часа в прогимназиален курс седмично изучаване на майчин език, се снемат с Вашето предложение – законовите гаранции се ликвидират. И забележете, колко часа ще се изучава, вече ще го решава министърът. Искаме законови гаранции за брой часове, а не министърът да го решава. Вярвам, че Игнатов няма да посегне на броя часове, обаче ако утре дойде друг министър с малко по-друга нагласа, с малко по-националистическа нагласа, и каже: „Три часа или четири са Ви много, достатъчен е един час” какво става тогава? Незадоволителното положение ще се влоши още повече. Моля Ви, проумейте това. Вие залагате потенциална дискриминация, Вие превръщате една законова гаранция в право на преценка на орган на изпълнителната власт, поставяте фундаментални права на човека в зависимост от личната воля на един министър, който и да е той. Искаме законови гаранции! Искаме нови учебници! Искаме неформално, съдържателно, истинско обучение, защото, който не знае майчин език, няма как да овладее ефективно и официалния език. Казват го учени, психолози – усвояването на майчиния език е условие за нормалното хармонично израстване на личността и не на последно място за ефективно усвояване и на официалния език. От тази гледна точка очакваме подкрепа. Благодаря Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Местан, с цялото уважение към Вас и се надявам с усмивка да приемете първата част от моята реплика. Местностите над Вашето родно населено място ги обсъдихме миналата година – за Голямата и Малка могила, когато обсъждахме Закона за българския език. Тогава обсъдихме и безспорния факт, че България не е подписала Конвенцията за защита на малцинствените и регионални езици. Това е изключително важен въпрос. Конвенцията за малцинствата – да, но ние не обсъждаме правата на малцинствата, а обсъждаме малцинствения език. България не е подписала Конвенцията за признаване на малцинствени или регионални езици в Република България. Що се касае за правата на малцинството, което Вие представлявате, аз уважавам тези права и те са защитени в избираемата и факултативна форма на обучение, на изучаване и запознаване с малцинствения език. Така че българската образователна система е създала гаранции за изучаване на този малцинствен език и не се опасявайте от бъдещ министър на образованието – дали ще е от „Атака”, или от друга формация, тези права ще бъдат защитени. Благодаря Ви. Ваня Добрева.

правата на малцинствата и правото им да изучават майчиния език е фиксирано в чл. 13, т. 5, където се коментира, че учениците имат правата да изучават майчиния си език. В този смисъл, мисля, че България като унитарна държава не е необходимо допълнително да акцентува върху въпроси, които смятаме, че са решени. Успоредно с това управляващите и вносителите са направили още нещо, което, истината е, че не го разбирам, защото тук не става дума нито за чужд език, нито за майчин език. е т. 2, в която те казват, че предучилищното и училищно образование се осъществяват на български език с изключение на случаи, предвидени в този закон. А такива случаи, както добре разбираме, просто няма, защото двата случая, в които евентуално има майчин и чужд език, са подробно разписани. Що се отнася до Вашето предложение за държавен образователен стандарт, ми се струва, че не само по майчин език, но по нито един друг предмет, такъв стандарт няма. ЛЮТВИ МЕСТАН

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Местан, аз подкрепям предложението, което Вие сте направили и няма как да не го подкрепя, защото според мен това е важно. Представителите на българските граждани от различен етнически произход трябва добре да могат да изучават своя майчин език, както добре да могат да овладеят официалния, английския и другите чужди езици. Тук критиката ми към Вас е към други неща, които казахте, а именно: това че толкова години Вие бяхте в управлението и един от ръководните кадри в този сектор. Ако приоритет на Вашата политика бяха учебниците по турски език и тези текстове да минат, това беше абсолютно възможно да бъде проведено и прокарано. Защо? Защото знаем кой, как разпределяше порциите, знаем къде имахме заместник-министри, знаехме къде имахме вицепремиери. Обаче, какво?! Явно приоритетите бяха други. Така че в момента да обвинявате и да търсите вината някъде в атмосферата не Ви отива, или пък може би е Ваш метод в политиката. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Госпожо Добрева, унитарен не означава етнокултурно еднообразен. Това е логиката на Възродителния процес. Надявам се, че сме скъсали с тази логика. Унитарен не означава, че в България живеят само етнически българи. Унитарен не означава, че в България няма представители на малцинствата – на турското, арменското, еврейското и така нататък, и така да бъдем наясно – още в изказването си казах, че по тези въпроси, независимо дали сме част от управляващото мнозинство, или не, Движението за права и свободи не среща достатъчно разбиране, именно защото това е един от критериите за недостатъчната недостатъчната зрялост на българската демокрация. Това не е еднократен акт – възстановяването на правата и свободите. Господин Корман Исмаилов беше мой колега и седеше до мен уж заедно водехме тази борба, и той чувстваше собственото си безсилие, когато при гласуването на тези текстове получавахме толкова гласа „за”, колкото са гласувалите от парламентарната група именно на Движението за права и свободи – единствената политическа сила, която последователно – от 1990 г. насам, поставя този въпрос. На Вас собствено – персонално на Вас, никак, ама никак не Ви отива да прехвърляте отговорността за нерешените проблеми от политическите сили, които носят отговорност за това с нежеланието си да приемат европейските норми и стандарти върху политическата сила, част от която бяхте и Вие, която единствена постави необходимостта България да се присъедини към всички европейски стандарти. Една дума имам – жалко! За изказване са записани народните представители Стефани Михайлова, господин Имамов и господин Ремзи Осман до момента. Госпожа Михайлова има думата. Лично обяснение – правите реплика, няма как да не се обърне към репликиращия, така че считам за некоректно искането Ви за лично обяснение. Госпожа Стефани Михайлова има думата за изказване.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Моето изказване е по повод предложението за задължително изучаване на майчиния език. Няма да коментирам термина „малцинствен език”. Мисля, че този дебат вече се проведе. Аз искам да Ви призова да не превръщаме правото в принуда. Член 36 от Конституцията на Република България гласи: „Чл. 36. (1) Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските граждани. (2) Гражданите, за които българският език не е майчин, имат право наред със задължителното изучаване на българския език да изучават и ползват своя език”. Съвсем ясно законодателят в конституционния текст е направил разграничение между правото и задължението едновременно, които касаят българския език, и правото, което се отнася за майчиния език. За мен е очевидно, че не можем да говорим за еквивалентност на понятието „право” и „задължение” – това противоречи на здравия разум и мисля, че е ясно за всички, не само за хората с юридическа подготовка. Аргументите на вносителя на предложението са, че евентуалното задължение би било насочено не към гражданите, а главно към държавата с цел да се гарантира правото за изучаване на майчин език. Мисля, че не можем да приемем такава интерпретация. Това е законов текст. Той се чете така както е написан и ще се отнася както към държавата, така и към гражданите. В такъв смисъл е възможно правото да се превърне в принуда. В подкрепа на това твърдение ще цитирам данни на Министерството на образованието, според които в последните години, и това не са последните 2-3 години, както това спомена и господин Местан, постепенно намалява броят на желаещите да изучават турски език. Според господин Местан причината е в това, че не се създават добри условия за изучаване на езика, но според Регионалния инспекторат по образованието в Кърджали, например, една от основните причини, поне за последните години, е в това, че родителите желаят децата им да изучават че родителите желаят децата им да изучават допълнително български и английски език вместо турски език. Затова аз мисля, че нашите усилия трябва да бъдат насочени към безспорно гарантиране на заложеното в Конституцията, в действащия в момента закон и в предлагания законопроект право за изучаване на майчин език, защото проблемът не е в несъвършенството на законовия текст, а в прилагането му. вносителя – Министерският съвет, и от комисията, разпоредба в чл. 13, ал. 5, е по същество същата както в сега действащият Закон за народната просвета в чл. 8, ал. 2. Според господин Местан прилагането на сега действащия текст не гарантира в достатъчна степен правото за изучаване на майчиния език и решението е в това да превърнем правото в задължение, изменяйки съответния текст. Аз ще си позволя да цитирам негови думи, които са казани по повод друг законопроект. Цитирам: „Забелязваме нещо, което може да се определи вече като устойчив рефлекс, за съжаление не само от това управляващо мнозинство, а и от предишните. Всеки път, когато има проблем с прилагане на действащ закон, ние прибягваме до изменение на закона. Съзнавате ли, че така, като Народно събрание, доброволно приемаме да бъдем субекти на отговорността по прилагането на закона, което не е наша работа? Прибягването до промяна на закона всеки път, когато има проблем с прилагането на действащия закон, е форма на прехвърляне на отговорността от прилагащите закона органи към законодателя”. Край на цитата. Мисля, че няма как да оспорим тази констатация. Затова за мен е безспорно, че ако има нарушение на законовото право да се изучава майчиният език решението не е в посока да променяме действащия текст на закона – да се превърне едно право в задължение, а решението е в това да се наложи на държавната власт с всички средства, с които правовата държава разполага, да изпълнява закона. Тук бих искала да коментирам и други аргументи, които бяха изложени на заседание на комисията в подкрепа на направеното предложение.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

Искам да Ви кажа обаче, че четейки предложението на господин Местан – специално по чл. 13, не сте разбрали добре накъде е насочено това задължение, тази принуда. Те са насочени към държавата. Защото само с включването на предмета „Майчин език” в клас А в учебната програма, в задължителната учебна програма, държавата се задължава да изготви единен образователен стандарт за предмета „Майчин език”. Тогава вече ще знаем каква е целта на изучаването на майчиния език, тоест ще се гони определен стандарт. Това ще даде възможност и за отпечатване на учебници, за които в момента няма възможност. Ето затова принудата не е насочена към самите хора, към децата или техните родители, а към държавата – да осигури реални условия, защото към момента условията са само формални. Именно тази формалност на условията води до невъзможност децата да изучават майчин език, а с това и намаляване на броя на желаещите да го изучават. Иначе от Ваше име аз бих предал на моите избиратели, че ГЕРБ казват: „Няма да приемем предложението, защото Вие като родители не искате Вашите деца да изучават майчин език”. Имам го като ангажимент. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, госпожо Михайлова! Давате ли си сметка как биха реагирали родители и деца в Разград, Шумен, Кърджали, Пловдив, ако прочетат стенографските протоколи на това заседание? Действително ГЕРБ отхвърля предложението на ДПС, защото родителите и децата нямат културна потребност да изучават майчиния си език. Това твърдение е абсолютно несъстоятелно. То е в драстично противоречие с културния код, не само на представителите на малцинствата, на всеки един човек. Не знам на какви проучвания се базирате, но все още имате шанса да се извините за тази абсолютно несъстоятелна, обидна теза. Второ, Вие променяте този закон, Вие отменяте действащия закон за учебния план. Там има далеч по-сериозни гаранции минимум 3 часа в начален курс и 4 часа в прогимназиален. Дори тази гаранция отпада. Чакам насрещните Ви предложения, господин министър, за да стане ясно защо се изучава майчиният език, какво следва да бъде учебното съдържание, с какви компетенции трябва да завърши процесът на обучение на майчиния език? Всичко това не е дефинирано. Нищо не е дефинирано! Няма ги учебниците, да чуя един ангажимент – че ще бъдат отпечатани, но преди това ще бъдат съставени въз основа на стандарт за учебно съдържание. Това са съвършено естествени неща. Това са задължения, които ако не бъдат изпълнени, процесът на отлив хората им писне обаче и решат да си потърсят правото и с форми на сериозен протест.

стандарта? СТЕФАНИ МИХАЙЛОВА: По отношение на господин Местан. Никога не бих си позволила да подценя значението на изучаване на майчин език както в културно отношение, така за изграждането на личността. Но нямам основание да не вярвам на данните на Регионалния инспекторат по образование в Кърджали. Безспорно има хора, и те може би са мнозинство, които искат да изучават своя майчин език – осъзнават значението и имат тази потребност, но има и хора, които не са осъзнали тази потребност и именно за тях това би могло да се превърне в принуда. Те разглеждат по друг начин своите приоритети. Това беше същността на моето изказване. В никакъв случай не съм обезценила значението на майчиния език, нито пък съм казала, че хората не искат да го изучават, а само, че има и такива хора.

Госпожо председател, уважаем господин министър, уважаеми колеги! Аз мисля, че дискусията дали в българското общество има малцинства, или няма, ще продължи и в бъдеще. Казвам със съжаление „ще продължи”, защото има двоен аршин при оценка на тези неща. Вчера един колега каза приблизително, че за да си българин в България трябва да си православен. Добре, ако не съм българин, тогава какъв съм?

да не признаваш една обективна реалност, която е толкова очевидна, не говори добре за българската демокрация, за нейната зрялост и за нейната цивилизованост. На всеки гражданин на тази страна е ясно, че в България има езикови, религиозни, културни и етнически малцинства. Идете в Кърджали и попитайте един човек, най-обикновен гражданин на Кърджали, какъв е и той ще Ви каже. Защо трябва да водим тази дискусия? Тук говорим за майчин език, а не за малцинствен. Добре, тук става точно за малцинствените езици, защото майчин език е и българският. Моят език е българският майчин език. Вижте как се поставя дискриминационно въпросът! Трябва ли да убеждавате родителите на болшинството деца, чийто език е български, да изучават този език? Не е ли дискриминация фактът, че ние обсъждаме условията, при които да се изучава майчин малцинствен език, и тези условия да бъдат различни от тези при изучаването на българския майчин език? Всички различия на условията на изучаване на българския майчин език с изучаването на малцинствения майчин език, какъвто и да е той, не само турския, защото в България има много малцинствени майчини езици, това е чиста дискриминация – ако има такива различия. Ако това не се признае, ще продължаваме да получаваме от Европа и от други институции, защитаващи правата на детето и на човека, заключения и оценки, които няма да ни харесват. Е, няма да ни харесват! Ние говорим как и при какви условия децата да изучават майчиния си малцинствен език, а изобщо не се сещаме, че тези условия трябва да бъдат абсолютно идентични на условията, при които децата, чийто език е българският, изучават своя майчин български език. Може ли някой да отрече това необходимо право на тези деца? Затова става дума, за тази елементарна човешка и цивилизована логика. Ние искаме децата, които имат майчин език, различен от българския, да го изучават при същите условия, при които децата, които имат за майчин език българският. Това е много просто и ясно – един основен принцип на цивилизования свят, който се прилага в образованието. Ето, това искаме ние. Благодаря Ви.

Искам да заявя, че този въпрос от страна на ДПС се поставя от 1990 г. насам. Не е вярно това, което господин Корман Исмаилов заявява. Това е съвсем нормално, той се присъедини към ДПС много късно, след като ДПС го изучи, разбира се.

1975 г. бяха сменени имената на турците в Благоевградско, в Пазарджишко и в други области. Подчертавам – в определени райони. Тогава стъпка по стъпка се вървеше в тази посока, за да се стигне до 1984 г. г. Не е вярно това, което каза госпожа Добрева – съвсем нормално е, жената не познава истината, унитарността на една държава не е свързана с изучаването на майчин език, госпожо Добрева, няма нищо общо с това.

Не се съмнявам в позицията на господин министъра, но утре може да има друг министър, който може да има друга позиция, защото има парламентарни групи в Българския парламент, които заявяват много по-лоши неща от тази трибуна. Представете си, че някой от тях стане министър стане коалиционен партньор на определени политически сили? Така че, уважаеми колеги, не е сериозно в ХХІ век ние да говорим все още дали имаме право да изучаваме майчин език, или не, а в същия момент всички ние, включително и моята парламентарна група, да подпомагаме българите, които живеят в Сърбия, в Молдова, в Украйна. Как може да има двоен аршин? Говорим по един начин, когато става въпрос за българите в Украйна и в Молдова. Нека да кажем истината, очи в очи, колеги. Аз не съм по-малко български гражданин от някой, който не е съгласен с моята позиция, точно обратното – аз съм повече български гражданин. Това че изповядвам друга религия, не означава, че съм по-малко български гражданин от проф. Станилов, примерно. Моето уважение към Вас, Вашата позиция ми прилича повече: „И все пак, Картаген трябва да бъде превзет”, нали? Не пише – все пак, че не пише в Конституцията. Това не е сериозна позиция на един политик. При сегашното положение примерите, които даде госпожа Стефани Михайлова, много е грозно, кощунство е, колеги! Виждате ли, инспекторатът дава информация – толкоз родители не желаели да изучават майчин език и искат да изучават английски език. Защо не заявявате същото за българите в Украйна,

Затова до определени години родителите имат правата, съвсем нормално е това дете да не желае да изучава. Не бива да се оставя така, защото във всички държави с развита демокрация, този въпрос е уреден по един демократичен, по един много приемлив начин – и в Швеция да отидете, и в Норвегия, и в Германия, и във Франция, и така нататък. Забранявайки езика на едно малцинство, явно все в страната ни съществува и това е основният проблем в България, че така се защитават националните интереси на България. Точно обратното! Този подход е в специалните служби и във Външно министерство, затова 1 млн. български граждани не припознават и не вярват на българските специални служби.

Господин Осман, правото го има и го прочетохме. Става въпрос за задължение. Не може да отречете това. На мен ми е ясно за какво става дума и към какво Вие се стремите. за Картаген, това че цитирате Марк Порций Катон Стари не е голямо постижение на философията и на лексиката на парламентарната реч. Въпросът е съвсем прост – ние от „Атака” се борим против пълзящата турцизация в България. Нашата позиция ще бъде неотменна докато „Атака” съществува и докато съществуват българи, които не искат да стават турци. Това е проста работа. Тук, от тази трибуна, няколко пъти се спомена, господин Местан го е споменавал, не помня господин Осман да го е споменавал – нищо, че господин Юнал Лютфи говори за асимилация,

Хич не се смейте, няма нищо смешно. Вие сте диаспора на турската нация, Вие припознавате Турция като свое отечество и се борите именно за права на турци в България, за привилегии на турци. Говорите за двунационална държава, а едновременно говорите, че принадлежите към българската нация. Изяснете си най-напред терминологията и понятията и тогава елате да спорим!

Искам да кажа, че категорично не мога да приема внушението, че в момента в страната имаме същите политически условия, както по време на Възродителния процес. Според мен това е абсурдно и да твърдим, че сме в такива условия и затова трябва да имаме същото отношение и същото доверие на официалната информация, както тогава, мисля, че е нелепо. по отношение на това дали децата или родителите правят своя избор. Данните, на които аз се позовах, са именно, че това е решение на част от родителите. Тоест това не е решение на незрялата личност. И последно, това го каза и господин Станилов – никой не оспорва правото да се изучава майчиният език, това е заложено в Конституцията. Става въпрос дали това право да се превърне в задължение. за мен е очевидно, е, че ние трябва да запазим смисъла на конституционния текст, да гарантираме правото да се изучава майчиният език. Благодаря за вниманието.

задължението на държавата. направите така, че да съм по-малко български гражданин от Вас. Аз винаги ще се казвам Ремзи, така че Вие винаги ще се казвате Станилов. Позицията на Вашата парламентарна група, на „Атака”, е ясна, тя не е демократична и не се споделя от нито една държава с развита демокрация в света, не на Балканите, а в света!

моля да не допускате дискриминационни изказвания в залата. Това е рецидив. Вчера един представител на същата политическа сила ни лиши от българско гражданство и само добрата намеса на господин Давидов от ГЕРБ потуши скандала. Днес отново бяхме лишени от българско гражданство от проф. Станилов и бяхме причислени към друг народ.

Името Ви е споменато по повод на реплика и мисля, че тезите са достатъчно ясни.

Уважаема госпожо председател, господин министър! Темата наистина е много крехка и аз ще ползвам израза на един от така наречените класици, който аз иначе дълбоко уважавам, в тази зала да не се профанизира този дебат. Защото това е страшно – тази важна и сериозна тема да бяга от полето на сериозните аргументи и да отива в политическата нива, където някой иска да сади своите си неща. Срамно е, но един бивш министър на образованието сутринта по телевизията каза един израз – да прави нещо със своите избиратели, което аз няма да цитирам по обясними причини.

в изказа им, когато казваха, че „Орлов мост” от времето на демократичните събития ще бъде бледо копие, ако не се съобразим с тези изисквания. Ще кажа, че ние не само запазихме статуквото на Закона за народната просвета, това, което той регламентира, и на Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, цитиран тук. Говорихме за три часа. Нека не се спекулира – те са в учебната програма. По-притеснителното е, че говорим за майчин език, а подразбираме турски език. Майчин език имат много хора, много други етнически групи и за тях става въпрос. Нека не спекулираме с възродителния процес. Това е друга тема. Какво правят изселените българомохамедани в този процес, за които майчиният език е българският?! Защо не се борим за изучаването на този език?! Когато говорим, че сме българи, българи, уважаеми дами и господа, скъпи колеги, в училище се изучава максимален брой – 5 часа, български език и литература.

в ЗИП никой не определя броя часове по нито един предмет. Предметът „Религия” може да бъде изучаван в колкото – толкова часове. Какво правим в регионите, където и в момента

Смятам, че законът и в този момент дава изключителни права. Ще дам един последен пример от моето гостуване в Кърджали по чисто исторически причини. Използвайки Използвайки този момент, направих свое проучване. Искам да кажа какво чух не само от директори на училища, Вие знаете, че там нямаше кадрова подмяна в голям мащаб, но и от родители, с които се срещах. следното изречение: „Госпожо, записваме децата там, където има повече българчета, защото искаме да знаят български език.

Дукова, става дума за минимални часове. Не бива да злоупотребявате, че може да потрябват повече.

Мислите, че така ще защитаваме националните интереси, елиминирайки част от българските граждани?! Моля Ви, не злоупотребявайте, че видите ли, ДПС защитава изучаването на турски език. Говорим по принцип за изучаването на езика на малцинствата – децата да имат възможност

Това е начин за асимилиране, колкото и да не го приема проф. Станилов. Начин за асимилиране – да не владеят майчиния си език. Когато владееш майчиния си език, по-добре ще владееш и официалния език в страната. Разбира се, че официалният език е българският.

за неговото ефективно съблюдаване и приложение, то остава бланкетно, превръща се във формално право, мъртъв текст. Точно за да избегнем или поучавайки се от опита, който имаме през всички години с изучаването на майчин език,

конституционно право се превърна във формално, бланкетно и постепенно започна реално да не се гарантира и да не се прилага ефективно. Когато Вие поставяте едно право в конкурентна среда, когато му създадете административни и нормативни изисквания и го поставите в нормативните условия и рамки, които да възпрепятстват ефективното възползване от това право, реално лишавате субектите на това право от него. Когато създавате неблагоприятна среда за неговото използване, за възползването от това право чрез механизми на противопоставяне на това право например с други предмети, или когато 20 и повече години не подновявате учебното съдържание, или не издавате нови учебници,

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Темата, която обсъждаме днес, е изключително важна по няколко причини. Първо ще започна с това, че България ратифицира Рамковата конвенция, за която говори господин Стоичков, където ясно са разписани правата на малцинствата. Политическите и гражданските права са ясно разписани, включително и културните. Там има конкретни текстове, колеги, а конвенциите имат задължително значение за всяка държава, която е страна по тях. От 23 години, когато стане дума, когато влезе проблем за дискусия в пленарната зала във връзка с идентичността, с изучаването на майчиния език, с религиозните свободи, винаги, за съжаление, ДПС е оставало само!

социално стабилна – интегриран народ, общество, малцинствата трябва да знаят своя език, а той е фундаментът за изграждане на тяхната култура.

Българите, както казвате Вие, а и ние, по природа сте толерантен народ, но аз все повече си задавам въпроса: дали е така? Какво лошо и какво опасно има малцинствата да изучават своя майчин език, след като вече има издадена международна нормативна уредба, а и Конституцията го казва? Днес моите колеги на няколко пъти аргументирано Ви казаха аргументирано, повтарям – защо трябва да се изучава майчиният език. Не може да има едно общество – това, ако щете, ще доведе и до опознаването на етническите малцинства, мнозинството да интегрира и да обогатим всички заедно националната българска култура! Защо не погледнем така, както гледа Съветът на Европа, както гледат всички европейски държави? Отново днес, за голямо съжаление, каквито и аргументи да бъдат изтъкнати от моите колеги от Движението за права и свободи и от моята скромна личност, не че няма да бъдем разбрани, Вие съвсем съзнателно ще направите голяма политическа грешка, повярвайте ми. Неприемайки изучаването на майчиния език да бъде уредено в закон, един ден, както каза моят колега Ремзи Осман, това ще се приеме, но дотогава малцинствата ще считат, че към тях има недоверие, че те са друга категория български граждани, а това не е добре за нашето общество. Благодаря Ви.

изцяло се придържам към казаното от Вас. Разбира се, Рамковата конвенция за защита на националните малцинства е основният документ, който е в пълна хармония с предложението на господин Местан. Вие, може би заради липса на време, пропуснахте да добавите още няколко много важни международни документа. Именно – Европейската харта за регионалните и малцинствени езици,

Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация – чл. 5, т. 5 от нея; Конвенцията на ООН за борба срещу дискриминацията в областта на образованието – чл. 2 и чл. 5 от текста. Благодаря Благодаря. Госпожа Михайлова.

да се изучава майчин език, което е абсурдно. Никой не оспорва това право – то е заложено в Конституцията и в нашия текст. Искам да Ви прочета текста от Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, която касае майчиния език: „В области, населени традиционно или в значителна степен с лица, принадлежащи към национални малцинства, при заявено желание от тези лица и при положение, че това желание съответства на действителна необходимост, страните полагат усилия за осигуряване, доколкото е възможно, на условия за ползване на езика на малцинствата в отношенията между тези лица и административни органи”.

Колега, разбира се, че можех да изредя и останалите нормативни документи, които Вие споменахте. Това е така, то е факт и всъщност затвърждава моята мисъл.

Конвенцията за изучаване на малцинствени и регионални езици – това не прави чест на този председател! Това е документ на Съвета на Европа, господин председател на Образователната комисия! По този въпрос ние получаваме критики в докладите в хода на мониторинга и постмониторинговия диалог – че България все още не е ратифицирала тази тази Конвенция за защита на малцинствени и регионални езици. Що се отнася до госпожа Михайлова – госпожо Михайлова, в конвенциите и конституциите са залегнали основните принципи! На базата на тези текстове на конвенциите могат да се направят нови закони, да се допълнят да се конкретизира принципът, който е залегнал в члена, който Вие цитирате от тази трибуна. Ако Вие Ако Вие желаете да кажете, че никой няма против малцинствата да изучават своя майчин език, приемете текста, който предлагат моите колеги! Тогава ще кажем: „Вие сте коректни народни представители – истински демократи”. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Лютфи, аз не обичам тази процедура „лично обяснение” от трибуната на Народното събрание. Надявам се за първи и за последен път да се обяснявам. Като опитен парламентарист Вие сте били в тази сграда, когато България не е ратифицирала тази конвенция. Тогава съм бил в Софийския университет не съм бил председател на комисията. Така че не обсъждайте моите емоционални състояния – гордост, апломб, скръб или други мои емоции. Казах го като прост факт, който е факт от 1991 до 2013 г. Ако Вие сте били на противното становище като народен представител в тази сграда, сте могли да защитите своята позиция тогава. Благодаря Ви. Други желаещи за изказване? Господин министърът иска думата.

Навлязохме в един режим на обсъждане, от който никой няма полза, абсолютно никой. Естествено е, че сега в ХХІ век и с лупа или под микроскоп да търсим няма да намерим такава държава, която да е абсолютно етнически чиста, еднонационална, или всички да изповядват една религия и така нататък. Това е абсолютно безсмислено. Мисля, че дори не подлежат на обсъждане и твърденията, че български граждани, които имат различен от българския майчин език или изповядват различна от православието религия, не са български граждани, а са представители на чужда държава. Това е абсурдно! ако бяха, щяха да бъдат политици на тази държава, а те са си български граждани, които по абсолютно еднакъв начин реагират, както всички. Ако отидете в ресторант, как ще познаете, без да чуете речта, от нашите земи ли е, или не? Ами, почва да чука солта да провери дали не е мокра – всички го правим това. Ако отидете в Испания, ще видите един много интересен феномен, където нашите изселници от турски произход, които там са на гурбет и работят, те към коя общност се причисляват, знаете ли? Към българската, дори някои от тях ходят в нашето неделно училище, така че от този разговор полза няма никой. Абсолютно никой! Разделението само отслабва държавата и нито мнозинството, нито малцинството имат полза от това. Относно предложението предложението за задължителен майчин език – ние го обсъждахме и в комисията, позицията на мнозинството тогава не беше продиктувана по никакъв начин от националистически или някакви други съображения. Няма условие да се осигури задължителен майчин език за всички по много причини. За етническите турци е по-лесно, защото имаме такива катедри, които подготвят хора. За голям срам на министъра на образованието като институция, защото не е само моя вината, учебниците, по които се води обучението на майчин език – ние го обсъждахме, понеже не зная турски, по материала съм убеден, че са остарели, защото са от 1991-1992 г. Технически като книги явно са се разкъсали вече и не стават за нищо. Аз от тази трибуна поемам ангажимент. Зная, че не е уредено нормативно министърът специално да се занимава с това, но поемам ангажимент да се справя с този проблем с Ваша помощ и с помощта на специалистите. Нямаме условие да въведем задължителен майчин език и ще Ви кажа защо. Защото, точно когато беше темата в комисията, при нас, в министерството – не лично при мен, да не Ви излъжа, пред представители на политическия кабинет дойде един от лидерите на едно от, да го наречем, малцинствата в страната, който каза: „Искам да забраните майчиния език в училище. Нашите хора трябва да знаят български, те майчиния си го учат от майка си”. имаме такива много други технически проблеми. Това, което в момента проектозаконът предлага чл. 74, ал. 6: „Учебните предмети по ал. 1, 2, 3 и 5 се изучават по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката. Учебните програми определят и броя учебни часове за изучаването им.” Ако вкараме твърд брой часове – бил той минимален, среден или максимален, значи да вкараме учебния план в този закон. От друга страна, вчера и като разговаряхме, на пръв поглед да, ще дойде някой министър, който не е толерантен. Ама, нали ние всички подлежим на контрола на Парламента. Този министър, независимо какво е мнозинството, ако е толкова нетолерантен и забрани, той ще се изправи на тази трибуна и много бързо ще напусне поста си. Отивайки в: „Чл.

Тук се казаха много неща, някои от тях емоционални – че българският език е майчин за по-голяма част от живеещите в България, обаче той не се изучава в училище в режима на майчин език, тъй като книжовният български език е официалният в българската държава. Той сега стана част и от европейските езици. Значи, той за мен е майчин, но аз никога не съм го изучавал като такъв, а просто защото това е официалният и затова го изучаваме повече. В зависимост от учебните програми имаме добрите примери, където майчин език се изучава и до шест часа, имаме и лошите примери. Аз съм обсъждал въпроса не само тук. Обсъждал съм го и на разговори дори в Република Турция, и в това няма нищо лошо, защото хората са загрижени.

Сега ще говорим по една тема в 11, 00 ч. в комисията, може да говорим и по тази. Нека да направим такъв режим – министърът на образованието, независимо кой е оттук-нататък, в определено време да се отчита пред Вас под формата на питане или нещо друго по темата, но наистина Ви моля да ми помогнете. Аз говорих с господин Местан, защото той е най-опитен, пък и с него през годините се познаваме. Той е в тази комисия намеря, да разбера причината защо сме в това положение с учебниците и да го решим. Този проблем е решим. Решим е, можем да се справим с него, но законът, така както е разписан, дава гаранция за разделите. Обръщам се към всички: стига с това разделение! Ние имаме в групата на ГЕРБ мюсюлмани и, както виждате, не се бием, тъкмо обратното.

Още повече, когато обсъждаме въпроса – сега темата е Законът за образованието. Ами, избирателите на Движението за права и свободи са хора, които нямат проблем с образованието. Вие нямате рискови групи, защото отношението на хората, които представлявате, дали те са етнически турци, или са от българомохамеданите, отношението към образованието и към труда, към спазването на законността е абсолютно за пример, и то е такова, каквото е в цялата страна, така че дайте заедно – по-добре да седнем, да видим какво има, другото са отживелици. Зная ли аз пък кой съм – какви са били дедите ми и на какъв език са говорили?! Ние всички сега сме граждани на една европейска страна. С риск, колеги, повтарям се, но е така – те, ако бяха други, щяха да са турски политици. Ама, са си наши политици и заедно, като ходим навън, в чужбина, те защитават по същия начин интересите, както и ние. И сме го правили съвместно. Благодаря. СТОЯНОВА: Има ли други желаещи за изказвания след господин Казак? Господин Хамид, Вие ли вдигнахте ръка? Вие ли вдигнахте ръка? Искам да преценя дали да започнем изказването, или да го отложим след почивката. Предлагам след почивката да продължим, а сега половин час почивка.